ukažem na važnost ove teme o kojoj je malopre diskutovano. Zahvalan sam na tome što možemo da se složimo oko toga da je ova tema jako važna, pre svega u obrazovnim institucijama.Da vam samo jednu stvar kažem, šta smo već preduzeli tim povodom. Pošto u Vladi Srbije mi radimo sve stvari timski, sa ministrom Šarčevićem i sa koleginicom Brnabić, pokrenuli smo inicijativu za jedan projekat, koji u ovom trenutku deluje dosta optimistično, ali nama je to ideja, da uđemo u institucije obrazovanja sa projektima – školsko voće i školsko mleko.Zašto je to jako važno? Iz prostog razloga

u osnovnim školama, mogli da kažemo da svako ima pravo na jedan školski obrok. Ali, šta bismo s tim, još jednu stvar, mogli da uradimo? Primetio sam u jednom delu vašeg izlaganja da ste se osvrnuli na lokalne prerađivače, lokalne proizvođače. Nama je isto tako ideja da sve to aktiviramo.Ono što u ovom trenutku predstavlja nepoznanicu i na čemu ćemo raditi u prvoj polovini godine, da bismo mogli tamo u drugoj polovini godine da stignemo sa posebnim projektom za to, jeste analiza logističkog upravljanja čitavim ovim projektom, iz prostog razloga jer je za to neophodna priprema. Uključićemo i Zavod za javno zdravlje, kako bismo na kvalitetan način mogli imati pripremu čitave ove stvari. Uključićemo i škole uključićemo lokalne samouprave, jer je neophodna sinergija svih ovih institucija da bi ovo na kvalitetan način moglo da zaživi. Hvala.

ono što želim da kažem jeste da amandman u ovom obliku nije prihvatljiv. Ono što je gospodin ministar izrekao je prava stvar. To vam govorim kao neko ko je 25 godina proveo u Zavodu za javno zdravlje u Kruševcu i znam šta znači dobar i kvalitetan školski obrok.Ono što u ovom amandmanu ne valja, to je činjenica da mi pošto poto želimo da iz subvencija prenesemo nešto u potrošnju. Zar roditelji neće biti srećni ako imaju radno mesto i ako tim subvencijama podstaknemo radno mesto, da svom detetu mogu da priušte i više od čaše mleka i jabuke u okviru školskog obroka?Druga obroka?Druga stvar, socijalna politika ove Vlade vam je potpuno strana, jer vama je potpuno nepoznato da su upravo školski obroci dece socijalno ugroženih kategorija besplatni. Postoje kategorije i u predškolskim i u školskim ustanovama gde su obroci organizovani na nivou škola, da jednostavno postoje jasno propisani normativi po kojima neko plaća školsku užinu ili je dobija besplatno. Pogledajte to malo, pa će vam onda biti jasnije.A ko je ostao i u koje vreme bez 400.000 radnih mesta, i zašto nam deca idu gladna, a mlekari prosipaju mleko koje bi neko dete rado popilo, pitajte vas. Hvala.

Hvala.Govorio sam o etici, govorio sam o pravdi. Govorio sam o ovome bez bilo kakvih optužbi ko je ovde kriv i da li je kriv. Do nekog vremena smo mi kao deca imali te obroke, pa je bilo načina da se to uredi. Pitanje je da li smo sada dovoljno humano i dovoljno pametno društvo da znamo da nam je to potrebno i neophodno u ovom uslovima. To se ne dešava samo kod nas, nas, očigledno je da je ogromno raslojavanje svuda u svetu. Sa velikim i visokim tehnološkim napretkom, očigledno je da bogati postaju još bogatiji, da siromašni postaju još siromašniji i da taj ne sklad postaje nepodnošljiv. To čini društvo neodrživim. Mi moramo da čitamo ono što se dešava u društvu. Možemo da govorimo o sjajnom budžetu, koji ima samo 1,7 % deficita, ali moramo da razmišljamo i o održivosti tog budžeta i o održivosti društva koje treba da realizuje taj budžet i da ga na neki način učini dugoročnim.O tome se radi. Moramo da tražimo ta rešenja. Moramo da nađemo ta rešenja. Ja mislim da je to zaista nesporan cilj. A ovo što kažete – nije realno početi od 1. januara“, ja sam i ministru rekao – pa nije realno početi od 1. januara, ali treba planirati i ako mi stalno odlažemo to rešenje, a slažemo se da je potrebno, hajmo da planiramo sredstva od 1. septembra, od naredne godine, a da tih devet meseci iskoristimo za organizaciju i da kažemo – da, mi ćemo sprovoditi taj program i plan koja su ministarstva preuzela na sebe i realizovaćemo jednu visoku ideju. Ali, za to nam je potrebno da sada donesemo odluku i u razdelu donesemo i realociramo neka sredstva koja su mnogo korisnija na ovoj strani, nego na toj drugoj. ima narodna poslanica Vesna Rakonjac, replika. Izvolite. **Vesna Rakonjac** Hvala.Ja sam dete koje je živelo u komunističko vreme i školovalo se. Nikad užina nije bila besplatna. Ne znam po kom osnovu ste vi dobijali besplatnu užinu, to je jedno.Drugo, jedno.Drugo, ako se sećate „Nevene“ iz Leskovca, oni su imali i vrtić za svoje zaposlene. A šta ste vi napravili sa 24 i mnogo više privatizacija? Naknadna pamet je najbolja, ja to znam, ali nije dobro iz subvencija ulagati u potrošnju. Ovo treba da bude na realnim osnovama, na realnim izvorima, iz prihoda koji idu iz doprinosa onih koji zarađuju, a mi to upravo želimo. Hvala.

uvaženog kolege o obezbeđivanju užina u školama, pre svega za decu iz socijalno ugroženih kategorija, moram da spomenem samo jednu stvar, da se ne bi stvorila pogrešna slika.Deca u Srbiji koja su u školskom sistemu iz socijalno ugroženih kategorija i te kako imaju mogućnost da dobiju besplatne užine. Ukoliko pogledate Zakon o socijalnoj zaštiti, u članu 111. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u članu 160. – omogućava lokalnim samoupravama da odlukom o proširenim pravima u oblasti socijalne zaštite obezbede i tu vrstu pomoći. Znam da je većina lokalnih samouprava u Srbiji tu pomoć već obezbedila.Prosto, da ne bismo stvorili sliku da deca u školskom sistemu u Srbiji gladuju. To prosto nije istina. Da ne navodim mogućnost da kroz programe narodne kuhinje koje finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja, i te kako taj deo populacije dobija pomoć, a i u Predlogu budžeta koji je pred nama predviđena su uvećana sredstva koja se tiču direktne pomoći korisnicima socijalnih usluga u sistemu socijalne zaštite. Prosto da odagnamo takvu jednu mogućnost i jedan privid gde se pokušava stvoriti slika da, bože moj, deca u Srbiji u školskom sistemu su gladna. Hvala. Zahvaljujem.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Milojičić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić. Izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, Demokratskoj stranci je život na prvom mestu i zato poslanička grupa Demokratske stranke smatra da su sredstva koja su opredeljena ovim budžetom Fondu za mlade talente izuzetno niska. Zato je Demokratska stranka predložila amandman da se uvećaju sredstva Fondu za mlade talente.Nažalost, 55.000 ljudi je tokom 2015. godine napustilo zemlju. Pedeset pet hiljada mladih i talentovanih

o zaista ozbiljnom amandmanu i molim vas da prihvatite ovaj amandman. Nadam se da je ovaj amandman dobar i da odgovara politici svih građana koji su napustili zemlju u nadi da će se ti građani vratiti u našu zemlju.Imamo podatak, ovaj budžet predstavlja jednu realnost Srbije, a drugu realnost Srbije predstavlja to kako građani žive. Imamo mladu, talentovanu i ozbiljnu obrazovanu devojku Stanislavu Vukićević koja je završila farmaciju, završila je u roku, imala je najbolje ocene na fakultetu. Ta devojka dve godine nije mogla da nađe posao u Srbiji, u Srbiji gde posao dobijaju samo poslušnici SNS. Ta devojka je,

takve pogubne politike. Hvala.

mi je drago što je prethodni govornik, predlagač amandmana, ilustrovao svoje znanje, tj. neznanje, o budžetu, o budžetskom sistemu kroz svoj amandman, pa bih se pozvao na obrazloženje koje je Vlada u svom mišljenju dala. Amandman se ne prihvata iz razloga što nije u skladu sa članom 28. Zakona o budžetskom sistemu, kojim je utvrđeno da se budžet sastoji iz opšteg i posebnog dela koji su međusobno usaglašeni prema vrstama rashoda. To prethodni govornik nije znao očigledno. U opštem delu budžeta iskazuju se zbirno rashodi po vrstama, dok su u posebnom delu budžeta ovi rashodi razvrstani po korisnicima. Nadam se da je čitanjem ovog obrazloženja predlagač amandmana naučio nešto o budžetu.Kako da vam kažem, bez obzira na to što je malopre ispoljio neznanje o budžetu, u prošlosti je imao prilika da ispolji jedno drugo znanje o budžetu, a to je nažalost znanje kako da se zloupotrebi budžet. U nekoliko navrata je pokazao i na delu kako se zloupotrebljava budžet, konkretno u slučaju njegove opštine, opštine iz koje dolazi, a to je Smederevska Palanka. Recimo, imamo primer kako su zloupotrebili taj isti budžet za 14 miliona dinara, on i predsednik njegove stranke. To ne tvrdim ja, to tvrdi Centar za istraživanje korupcije, koji je objavio i dokaze kako su žuti Kena i Šule oštetili budžet za 14 miliona dinara u Smederevskoj Palanci,

ima najpre predstavnik predlagača ministar dr Dušan Vujović. Izvolite. Molim vas samo za minut pažnje.Znači, ovo je jedan u nizu amandmana gde ja suštinski razumem nameru predlagača, a to je da se pojačaju u ovom konkretnom slučaju da se više sredstava opredeli za Fond za mlade talente, za učenički standard itd. Imamo čitav niz predloga koji imaju zdravu… imaju zdravu… Sve su to dobri predlozi, samo mi ne možemo da razmatramo, a kamoli usvajamo predloge koji tehnički nisu korektni. Znači, kolega, moraju da budu usklađeni sa članom 28. Zakona o budžetskom sistemu, pod jedan.Ja bih dodao još jednu sugestiju sa moje strane, ne znam kako to da organizujemo u radu Skupštine ubuduće, a to je da oni moraju da budu provereni sa odgovarajućim ministarstvima. Drugim rečima, nije dovoljno samo opredeliti sredstva, potrebno je da postoji kapacitet organizacije i sposobnost Ministarstva da odgovarajućim programima to realizuje.Prema tome, ne želim da pogrešno budem shvaćen, ovo su odlične ideje, znači, sve ovo što je rečeno. Jedna dobra ideja je preispitati sve subvencije. Prihvatam pitanje, mislim da je pitanje jako ozbiljno. Drugo pitanje, znači, imamo neke elemente na strani trošenja koji treba da podignu naš kapacitet i efikasnost sistema obrazovanja i podržavanja učenika, pogotovo ako želimo da reformišemo sistem obrazovanja. Onda je jako važno da deca ne budu u tom sistemu oštećena na bilo koji način, da imaju sve što su pretpostavke dobrog učenja. To sve treba da podržimo, ali nažalost mi tehnički ne možemo da razmatramo, a kamoli prihvatamo ove ideje. Ja mogu da se raspitam da vidimo da li možemo na drugi način, amandmanima Vlade, amandmanima na Odboru, da nešto pokušamo od toga da usvojimo, a da pritom ostanemo u gabaritima budžeta koji imamo i u tehničkim pravilima koje imamo. Hvala lepo. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, ministre Vujoviću.Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić.Replika, je li tako, gospodine Milojičiću?

kako da ta sredstva povećamo Fondu za mlade talente kako ne bi imali odliv mozgova.Međutim, i prethodni kolega poslanik

situaciju da se u Mladenovcu mole roditelji koji dovode decu zbog visoke temperature, da sa sobom ponesu sirup ili tablete, jer to dom zdravlja nema.Imamo, posle pet godina, situaciju da ne postoji fabrika avio delova koju je premijer obećao. Imamo posle pet godina, vladavine SNS da ovaj Mercedes nikada nije ugledao svetlost dana, ali su zato svetlost dana ugledali korupcionaški ugovori kriminalca Zvonka Veselinovića za kojeg nemate politički kredibilitet i hrabrost da ga uhapsite. Svetlost nije dana uhvatila ni fabrika čipova od četiri milijarde milijarde evra.Ovaj budžet je dobar samo za SNS, ali građani Srbije jedva sastavljaju kraj sa krajem, a 50 hiljada dece svakoga dana je gladno u školama kao što je govorio gospodin Ćirić. O tome treba da razmišljate, a ne da dalje nastavite sa uništavanjem Srbije.

Kada po nekad i nesvesno ipak kažete ono što želite. Tako da pre neki dan smo imali priliku da čujemo od prethodnog govornika kako je Zakon o budžetu za narednu godinu i da će DS kao državotvorna i odgovorna stranka da se već 27 godina sa jasnim pravcem i ciljem delovanja uvek pohvaliti ono što je loše. Ja verujem da je to možda bio lapsus, ali kako narod kaže – hoće jezik istinu. Dakle, DS u svakoj prilici, na svakom mestu demonstrira da je to ipak tačno, da podržava svih tih 20 godina ono što je loše za Srbiju.Samo još jedna stvar. Nemam ambiciju da sa njim raspravljam o budžetu, on je na najbolji mogući način pokazao svoj odnos prema budžetu, dakle, i znam da njega ne zanima ni konsolidacija, da njega ne zanima ni zaustavljanje javnog duga, jer on i njegova stranka dok su vršili vlast u toj opštini su upravo ostavili kako smo i čuli milijarde dinara duga. Dakle, svaki dan, da su ne znam koliku cifru trošili ne bi uspeli toliko da zaduže Smederevsku Palanku. Sad moram da postavim pitanje samo ko će da plati to? I da ga podsetim da još nije otišao da plati struju, ni struju, ni vodu, ni sve one dugove koji su ostali posle njega. Zahvaljujem. Gospodine Ćiriću, dobićete reč, ali imamo određeni redosled. Dobićete reč.(Goran mi dozvolite ja bih nastavio da vodim sednicu jednim normalnim tokom kako smo imali do sada. Molim vas da sednete.Sve je u redu, ali molim vas najpre da sednete, objasniću vam, dobićete reč na pominjanje DS, ali neposredno pred toga je gospodin Milojičić

reći da mi stvarno nemamo toliko znanje da lokalne samouprave ostavimo u dugu tri milijarde dinara, da ostavimo građane male opštine Smederevska Palanka bez struje i vode i ne plaćenih računa i da jednostavno onaj ko treba da vrati u budžet Srbije, treba da vrati te tri milijarde dinara i da

Da, pomenuta je DS koja pokazuje svoju zrelost i kroz ovu raspravu o budžetu u pokušajima da kritikujemo naravno ono sa čim se ne slažemo i mislimo da je i ta kritika u funkciji sagledavanja nekog realnog stanja u državi i pokušaj da se nađu rešenja.Kada kritikujemo javni dug i povećanje javnog duga od 10 milijardi za ovih pet budžeta koji se donose u Skupštini ili smanjenja deviznih rezervi NBS za dve milijarde, to nije kritika koja treba da se shvati zlonamerno, nego da se razgovara o tome na koji način ćemo porazgovarati o predlogu mera u ovoj Skupštini pri donošenju svakog sledećeg budžeta, o načinu da saniramo te izazove u Srbiji. A onda predlažemo i amandmanima neka rešenja kojima pomažemo u suštini Vladi. Mi na ovaj način pomažemo Vladi. Nije to pitanje da li ćete vi nama učiniti i usvojiti naše amandmane, jer ovo ne radimo zbog nas samih, niti zbog DS, nego pokušavamo da uradimo nešto dobro za građane u Srbiji.I, na temu koja je pomenuta, stalno pominjanje Smederevske Palanke i ministarka državne uprave i lokalne samouprave stalno je to pominjala, zar je to jedna jedina lokalna samouprava u Srbiji od 175 gradova i opština koji imaju deficite u budžetu i da li imaju najveće probleme? Pa, naravno da ne. Slažete se sa tim da je ogroman broj lokalnih samouprava u ogromnim finansijskim problemima, ali se jedino Smederevska Palanka pominje. Da ste pomenuli makar dva neka grada ili opštine koje imaju pored Smederevske Palanke, razumeo

prošlo.Nastavljamo dalje.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miroslav Aleksić.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Miroslava Aleksić. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani ministri, ideja i smisao ovog amandmana jeste da probamo da pomognemo tamo gde imamo potencijala, a to je pre svega poljoprivreda, da sa druge strane smanjimo sredstva za subvencije javnim preduzećima koja su i od strane Fiskalnog saveta i u diskusijama od ministra Vujovića, praktično predstavljeni kao nešto što je najveći problem ovog budžeta.Dakle, mi imao situaciju da štedimo na svim drugim stvarima u proteklih četiri godine osim na onome što je najveći problem Srbije, a to su javna preduzeća koja i dalje troše i bahato se ponašaju, a građani Srbije treba da štede i da nadoknađuju njihove gubitke. Ministarstvo poljoprivrede za deset milijardi podigne budžet za subvencije uz uvažavanje ovoga što je gospodin Nedimović rekao da je budžet povećan za dve i po milijarde. To je dobro, ali smatram da nije dovoljno i da će se to mnogostruko više vratiti budžetu ukoliko bismo više i uložili.Takođe, uložili.Takođe, sa pozicija ostalih subvencija, ostalih transfera i drugih netransparentnih stavki predlažem da se vrati barem deo oduzetih transfera, odnosno sredstava zapravo gradova i opštinama koji su oduzeti usvajanjem nove izmene Zakona o finansiranju lokalnih samouprava. Dakle, tri milijarde da se rasporedi gradovima i opštinama u Srbiji, jer oni zapravo su iz godine u godinu sve siromašniji, sa sve većim i većim nadležnostima.Nešto što moram da prokomentarišem u prilog tome, jeste da sam, zapravo u biltenu javnih finansija koje izdaje Ministarstvo finansija pročitao da je u prvih osam meseci 2016. godine centralna vlast ostvarila deficit od 5,3 milijardi, a lokalni nivo suficit 13,9 milijardi. To je sada zapravo dokaz da se manipuliše podacima i obmanjuje javnost. Mi smo jedno slušali u raspravi, a drugo čitamo u javnim dokumentima koje objavljuje Ministarstvo finansija.

i po milijarde povećanje, nego je povećanje budžeta 3,32 milijarde i to je negde oko 8,11% više nego što je u prethodnoj godini.Ono zbog čega bih pozdravio ovakvu stvar da se povećaju izdvajanja za poljoprivredu, to je dobro, međutim ovaj problem sa ovim amandmanom, jer on nije u skladu sa zakonom. To je osnovni problem ovog amandmana, jer on nema jer on nema ravnotežu u suprotan je članu 28. Zakona o budžetskom sistemu.Nesumnjivo je da je poljoprivreda jedna od stvari na kojima insistira Vlada Republike Srbije i mera naše odlučnosti je u stvari ovaj budžet, da stvari krenu na bolje. I posle dve godine smanjivanja sredstava, u budžetu imamo povećanja.Isto tako, u delu vašeg amandmana sastoji se deo koji se odnosi na jedinice lokalne samouprave. Verujem da bi sve lokalne samouprave bile sretne u koliko bi postojala zakonska mogućnost da se ovo realizuje, jer tri milijarde dinara nije malo, to je budžet od jedne lokalne samouprave koja ima 100 hiljada stanovnika. To je ozbiljno izdvajanje.Međutim, ono što je problem, nemate kriterijume za preraspodelu te tri milijarde, kako ste predvideli, nije to sadržano u posebnom delu budžeta i to je problem. Postoje pravila igre, pravila koja je utvrdio ovaj Dom Narodne skupštine, kako se sredstva izdvajaju. Lepo je to u priči, ali nije u skladu sa zakonom. Aleksiću, ne vidim da ste pomenuti u negativnom kontekstu.Po amandmanu, izvolite. Gospodine ministre, vi govorite ovde o formi, ja govorim o suštini. Ukoliko želimo nešto da uradimo naći ćemo načina. Mi smo imali 24 sata da predložimo amandmane i potpuno će biti normalno da smo napravili određene propuste. U tom roku smo trebali 1300 starana da pregledamo.Što konkretnih predloga za poljoprivredu, ja sam vas pohvalio, jer postoji blagi porast, ali smatram da to nije dovoljno i da Vlada treba da štedi na drugim mestima, a ne na 630 hiljada registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u kojima radi milion i 450 hiljada zaposleno, zapravo svakodnevno u tim gazdinstvima i oni obavljaju svoj posao.Prema tome, ako date 15 i po milijardi, skoro 16, zapravo 15 i 800, subvencije železnici, a date 30 i nešto milijardi poljoprivredi, ja tu ne vidim nekakvu logiku.Što se tiče lokalnih samouprava, naravno, kriterijume ne određujemo mi, niti je to mogao amandman da odredi. To određuje zakon, to određuje Vlada i ukoliko ste želeli da nadomestite onih 4,8 milijardi koje ste uzeli zbog smanjivanja deficita gradovima i opštinama u Srbiji, to je moglo da se barem jednim delom vrati. Ja nisam tražio da se sve vrati, već samo jedan deo toga. Zahvaljujem.

Ja bi se zahvalio u onom delu koji se odnosi na podršku u delu poljoprivrede kod načelne rasprave.Ali, ono što je jako važno reći u ovom trenutku da, što se tiče poljoprivrede, mi imamo sistemski pristup ka povećanju sredstava i to je ono što je naša ideja i mislim da ćemo imati pun kapacitet da u 2017. godini ova sredstva koja su opredeljena budu i realizovana na terenu.Pred nama će se naći u narednih nekoliko dana i posebni zakoni koji se tiču poljoprivrede i onda ćemo moći da razgovaramo o konkretnim stvarima na koji način planiramo to da implementiramo, ali vi ste, koliko se ja sećam, dugo pravili budžete, tako da ne vidim razlog da vama 24 sata bude malo vremena. Imate vi iskustva u tom delu, pravili ste budžete, onda znate verovatno kako se i pišu amandmani.Naravno, još jednom hoću da kažem da sam primetio, ne samo kod vas, nego na još nekoliko mesta, pohvalne reči o poljoprivredi. To je u stvari jedna stvar koja dovoljno govori da je poljoprivreda važna stvar, da je prepoznata njena uloga i u skladu sa tim ovaj budžet je mera našeg opredeljenja koliko nameravamo da se posvetimo ovom delu društva. Zahvaljujem.Na član 1. amandman je podnela narodna poslanica dr Sanda Rašković Ivić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić. Izvolite. Hvala.Mi smo amandmanom na član 1. Zakona o budžetu predložili da se dodaju stavovi 7. i 6. koji bi glasili - svakog kvartala, najkasnije do desetog dana u mesecu koji sledi prethodnom kvartalu, a za prethodni kvartal svaki budžetski korisnik dužan je Ministarstvu finansija dostaviti informaciju tačno koliko je sredstava potrošeno iz budžeta po svim budžetskim stavkama, a za svaku budžetsku stavku Ministarstvo je u obavezi da na svojoj internet stranici objavi spisak svih korisnika budžeta koji su primili sredstva, iznos primljenih sredstava, kao i broj i datum ugovora koji predstavlja osnov po kom su sredstva primljena.Dakle, radi se o načelu transparentnosti u upravljanju imovinom Republike Srbije, javnim sredstvima i pre svega načelu transparentnosti u trošenju novca poreskih obveznika Republike Srbije.Zašto smatramo da je transparentnost važna? Zato što tajni ugovori predstavljaju osnov za korupciju i ne daju građanima pravu sliku o rezultatima politika koje se sprovode njihovim novcem.

od države, dakle od poreskih obveznika, dobila 2015. godine 48,7 miliona evra, dva miliona evra polovine dobiti u 2015. godini, 70 miliona evra u 2014. godini, 1,4 miliona evra polovine dobiti iz 2014. i da je 30,6 miliona dolara aerodrom bio prinuđen da otpiše potraživanja od „Er Srbije“. Dakle, to je cena koju su poreski obveznici platili da bi „Er Srbija“ bila profitabilna.Građani treba transparentno da znaju da je profitabilnost „Er Srbije“ uslovljena zahvatanjem u njihov džep. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima ministar. **Dušan Vujović** Ovaj amandman ne možemo da prihvatimo zbog toga što u drugom delu druga rečenica zahteva zahteva publikovanje, ili objavljivanje informacija koje su drugim zakonima zaštićene kao lične informacije.Suprotno je direktno članu 74. Zakona o platnim uslugama, i i bukvalno protivreči tom članu, koji kaže – poslovnom tajnom smatraju se podaci koji se u toku poslovanja … pružalac platnih usluga, odnose se na korisnika platnih usluga, uključujući i podatke o njegovoj ličnosti, kao i podatke o platnoj transakciji, stanju i promenama na platnom računu korisnika platnih usluga.Ono što je dozvoljeno, to postoji već i o tome izveštavamo. Znači, moramo da nađemo mogućnost i mi smo za to da izveštavamo javnost i sve korisnike sredstava i parlament o izvršenju budžeta, ali u sklopu onoga što je zakonom dozvoljeno.Vi imate već u sklopu postojećih izveštaja vrlo detaljne informacije o izvršenju budžeta. Pogledajte te informacije i pokušajte u sklopu zakona da predložite proširenje. Ovakvo proširenje koje protivreči drugim zakonima ne možemo da prihvatimo kao amandman. Hvala.

U stavu koji smo predložili da bude 7. mi smo naveli – ne objavljuju se samo informacije koje su Ustavom i zakonom proglašene tajnim. Zahvaljujem.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Božić.Da li neko želi reč? član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Dušan Pavlović. Ja ću se nastaviti delimično na mog prethodnika. Naime, mi smo podneli dosta amandmana koji se tiču uvođenja transparentnosti u trošenje budžeta, koji se tiču trošenja novca poreskih obveznika. Samo bih hteo da podsetim još jedanput, novac se nalazi u budžetu, to nije novac države, to je novac poreskih obveznika koji se prikuplja od njih kroz raznorazne vrste poreza, doprinosa itd.Ja bih zapitao sledeće – da li je ove godine, kada je predlagan budžet, rađena bilo kakva analiza efekata politike subvencija koja se sprovodi u Srbiji već otprilike 10 godina?Tako da bismo, recimo, mogli da znamo kada piše u budžetu – za podsticaje za direktne investicije daje se 1,2 milijarde dinara, ili, recimo, odmah ispod toga piše – ulaganja od posebnog značaja 11 milijarde dinara, da li postoji bilo kakva analiza koja kaže šta se dešavalo s tim novcem, sa sličnim količinama, sa sličnim resursima, u prethodnom periodu? Imamo 10 godina iskustva, 10 godina politike subvencija koju vodimo, a za 10 godina iskustva ni jedna jedina analiza. Možemo li da dajemo subvencije i dalje? Pretpostavimo, kako je rekao kolega Kovačević, da su subvencije dobre i da je Milton Fridman zaista rekao da su subvencije dobre. Možemo li da znamo kakve efekte to daje u slučaju Srbije?Ja ne mogu da podržim nijedan budžet u kome nemam takvu vrstu analize i u kome mi neko na reč traži da radim i da podržim nešto za šta ne postoji nikakva analiza. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima najpre ministar, dr Dušan Vujović. Izvolite. **Dušan Vujović** Hvala lepo na postavljenom pitanju.Mi smo svojevremeno ovu oblast ulaganja, odnosno podržavanja stimulacija, definisali Uredbom o ulaganjima, a posle toga i Zakonom o ulaganjima, u kome se definisani metodologija i širenje odgovornosti, uključivanje nekoliko ministara u taj tim koji odlučuje i ograničavanje njihovih odluka na stručne predloge, na osnovu kojih se vrši ova stimulacija. Znači, urađeno je sve u zakonu i u proceduri da se ispoštuje ono što je kao standard u svim zemljama u svetu.Tamo je takođe definisano i izveštavanje o efektima. Ja sam parcijalno upoznat sa tim rezultatima i oni su dosta dobri, nezavisno od toga što vlada u javnosti utisak da se te pare dele okolo. Sama činjenica da mnogi investitori moraju da vraćaju, odnosno da odustaju od planiranih svota zato što ne uspevaju da ispune vrlo oštre kriterijume koji su postavljeni, to nam najbolje govori.Amandman kao što ste ga vi predložili nažalost ne možemo da prihvatimo u ovom obliku, ali ono što ja mogu, spisku stvari koje sam čuo, dobrih predloga koje sam čuo, a to je da vi posebno dobijete izveštaj o realizaciji toga, kao i izveštaj ove sada nove agencije RAS, koja objedinjuje regionalne i ove stimulacije i da oni redovno izveštavaju parlament o tome šta je urađeno u prošlosti, tamo gde imamo efekte, šta se trenutno radi i šta očekujemo u budućnosti. Hvala lepo.

Gospodine ministre, ovde uopšte nije bilo reči o bilo kakvoj transparentnosti, pa ni o onom objavljivanju na internet stranama i o ovim stvarima o kojima smo slušali. Ovo je onaj amandman – briše I jedan od onih amandmana istog predlagača u seriji od, koliko tu ima, jedno sedam komada, koji imaju isti sadržaj, odnosno nemaju nikakav sadržaj. To su sve oni amandmani – briše se.Ja sam se najiskrenije nadao da mi nećemo danas uopšte morati da raspravljamo o Jer, ovo apsolutno ne ide na čast onome ko je ovakav predlog dostavio, ko je kao obrazloženje za brisanje jednog člana za drugim napisao, citiram obrazloženje: „Predlog zakona o budžetu za 2017. godinu“. To je razlog zašto mi treba da obrišemo neki član?Dame i gospodo, ovo je klasična zloupotreba i ovo služi samo za to da neko ovde drži mini govore od po dva minuta, iz člana u član. Ovo apsolutno nije na čast onome ko ga radi. Ali, pokazuje i ozbiljnost i odnos prema poslu, ali i odnosprema Narodnoj skupštini i prema svemu onome što treba da znači. Ovo je odnos prema građanima Srbije. I ako se na ovaj način bilo šta radi u Narodnoj skupštini, ja mislim da samo pokazuje dovoljno na temu šta može da se očekuje u politici od nekih ljudi. O ovome mislim da ne vredi trošiti više ni sekundu. Hvala lepo.

ministarstva, ili agencije, ili fonda, postave izveštaji o tome šta se dešavalo u prethodnom periodu. Dakle, potpuno je u redu, ako postoje te analize. Ja do sada nisam čuo ni za jednu. Ali, ako postoje, onda ih treba postaviti na sajt tako da postoje, da one budu na dohvat ruke ne samo onoga ko o tome priča ili zahteva, nego na dohvat ruke bilo koga ko želi da vidi o čemu se tu radi. To je politika transparentnosti. Hvala. Zahvaljujem.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić i Božidar Delić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite.

kada u punom kapacitetu dolazi do izražaja realizacija budžeta za 2016. godinu. U tom budžetu je planirano da budžetski deficit bude 87,8 milijardi dinara, da ukupan fiskalni deficit bude 121,7 milijardi dinara, da se kao promena stanja na računu javi nešto što je pozitivno, to je povećanje gotovinskih sredstava za milijardu i 179 miliona dinara.Nas je uredno, gospodine Miličeviću, izvestila Vlada Republike Srbije šta je radila u prvih devet meseci. Pa je rekla: „Deficit budžetski ne postoji. Postoji suficit 57 milijardi.“ Kod neto finansiranja rekla je – minus 27,190 miliona dinara, a kod promene stanja na računu rekli su – nema pozitivnog, gospodine Miličeviću, nego negativno, to je smanjenje gotovinskih sredstava za 30,545 milijardi dinara. Znači, to je nešto što je Vlada rekla i to nas obavezuje.Član 2. Predloga zakona o budžetu tiče se računa finansiranja i pošto smo čuli toliko pohvala na račun svega ovoga što je urađeno u još nezavršenoj 2016. godini, ja smatram da je napravljena velika greška, matematička, u članu 2, jer ovde se kaže da su potrebna mnogo veća sredstva za finansiranje budžetskog deficita, a mi ga nemamo i za nabavku finansijske imovine. Recimo, prošle godine smo se zaduživali za 662 milijarde dinara, a za 2017. tražite da se to popne na 858,8 milijardi dinara.Prošle, dinara.Prošle, odnosno ove godine, Srbija je uzela zajmove, planirala 90 milijardi dinara. Za sledeću godinu planirate 150 milijardi dinara kredita. Ove godine Srbija se zadužila emitovanjem hartija od vrednosti na domaćem tržištu za oko 450 milijardi dinara,

dinara.Tražite da sledeće godine Srbija potroši za evroobveznice 124,5 milijardi dinara, a ove godine samo 122 milijarde dinara. Ovo su sve podaci predlagača, a to je Vlada Republike Srbije.Nismo hteli ništa da vam menjamo, nego smo rekli, ako je 2016. godina uspešna, nastavimo da bude uspešna i 2017. pa nemojte da se zadužujete više nego što ste se zadužili 2016. godine.Prosto sam iznenađen zašto niste prihvatili ovaj amandman. Dobro, ostaviću za repliku pohvale na račun Vlade Republike Srbije. Zahvaljujem gospodine Krasiću.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Dejan Šulkić. Izvolite. Gospodine ministre, u članu 2. Predloga budžeta za 2017. godinu predviđeno je za finansiranje budžeta deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice 858 milijardi. Dakle, oko 200 milijardi više, nego 2016. godine, bez obzira na okolnosti prezentacije budžeta, i njegove realizacije i efekata realizacije u 2016. godini.Zajmova od domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija 150 milijardi i 583 milijarde od domaćih obveznica. mi nismo predlagali ovim amandmanom umanjenje, već samo drugačiju strukturu, zato što smatramo da nije svejedno pod kakvim uslovima se i vrši zaduživanje, posebno zato što često navodite, verovatno je to i tako, ali nikad ne navodite koliko je Srbija zaista obaveza preuzela i koliko planira novih investicija ili izdataka koji utiču na deficit koji ste iskazali u ovom budžetu. Dakle, mi smo predvideli da se 583 milijarde umanji za 150 milijardi, dakle na 453 milijardi, što nema razloga da bude neprihvatljivo, a iznos od 150 miliona, dakle taj isti iznos, da se prebaci i uveća sa 150 milijardi milijardi na 280 milijardi. Dakle, naveli smo u obrazloženju amandmana zašto smatramo da je to povoljnije.U obrazloženju koje sam dobio zašto se amandman ne prihvata, navedeno je da se ne prihvata iz razloga jer je neophodno razvijati tržište dinarskih državnih hartija od vrednosti kako bi se smanjila izloženost javnog duga Republike Srbije deviznom riziku. Dakle, bez ikakvih parametara, bez ikakvih ocena, bez ikakvih projekcija, ako je tako kako stoji u obrazloženju, onda se može postaviti pitanje zašto je ovih 150 milijardi koje predviđate zaduživanje kod domaćih ili inostranih banaka ili međunarodnih finansijskih institucija, nije na državnim obveznicama, jer bi se na taj način kako je u obrazloženju odbijanja amandmana, još i u većoj meri razvijalo tržište državnih hartija od vrednosti.Dakle, uslovi zaduživanja kod hartija od vrednosti, kod domaćih i međunarodnih finansijskih institucija nisu isti, smatramo da na ovaj način može da se uštedi i zaista sam začuđen, zašto bar neko sadržajnije obrazloženje odbijanja ovog amandmana nije dato. Hvala. Dozvolite samo kratko objašnjenje.Već smo govorili o ovom delu finansiranja, znači još jednom se vraćamo na to šta znači bruto zaduživanje, odnosno neto zaduživanje. Ova cifra bruto zavisi od nekoliko elemenata.Jedan element je dospeće pojedinih instrumenata tokom 2017. godine, znači oni ravnomernost dospeća po godinama ne postoji, zavisi od toga kad su neki instrumenti izdati kada dospevaju i kada moramo ili da ih vratimo ili refinansiramo. Znači, cifra 859 koja se kod mene, izvinite 858, ne znam više koja cifra u budžetu, ali 860 milijardi zaokruženo je bruto cifra koja u sebe uključuje dospele hartije od vrednosti koje je izdala Republika Srbija, plus planirano zaduženje po kreditima prema planu koji očekujemo da će se realizovati, plus deficit. Deficit je tu 69. Da biste objasnili ovu razliku o kojoj pričate, prošle godine je dospevalo 540 milijardi, ove godine dospeva 790 milijardi. Razlika je, pre svega, u nečemu što apsolutno nije stvar budžeta, nego stvar strukture, zaduživanja i drugih elemenata koji u sve to ulazi, aktiviranja pojedinih garancija i svega ostalog što se dešava.Kod nas je ovde presudno to da država i preko ovoga, kada primeti da postoji situacija da možemo da bitno smanjimo troškove kamata, može da refinansira neki instrument, ili neku obavezu prevremenom otplatom, a to je već pitanje upravljanja javnim dugom. Ovde nema nikakve tajne, država ovde, uglavnom, daje minimum neophodnih sredstava za bruto i neto zaduživanje.Prošle godine je ta cifra uključivala 121 milijardu na nivou republičkog budžeta za finansiranje deficita, a biće sigurno manja, projektuje se sada na 80 milijardi, a biće i manja od toga, a ove godine 69 milijardi. To su te veličine koje se opredeljuju. Na član 2. amandman je podnela narodni poslanica Gorica Gajić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Milan Lapčević. Izvolite. Poštovani gospodine ministre, jako me je obradovalo ovo vaše obrazloženje i konstatacija da ovde generalno u čitavom budžetu nema nikakvih tajni. Mi smo predložili, odnosno ja sam predložio da se član 2. promeni tako što će dodati novi stav 7. koji glasi – da Ministarstvo finansija, u roku od mesec dana od dana usvajanja budžeta, podnese izveštaj o kreditima od domaćih i stranih finansijskih i komercijalnih institucija i stranih Vlada koji nisu iskorišćeni, a na koje se plaćaju penali, odnosno kamate.Obrazloženje zašto se odbija ovaj amandman je to da se zaduženja redovno, mesečno objavljuju na internet prezentacija Ministarstva finansija i Uprave za javni dug. dug. Pogledao sam sajt Uprave za javni dug i našao sam sve ove podatke koji se tiču kredita koji su aktivni, koliko nam je stanje duga, od koga smo se zadužili, koje su kamate, ali nisam našao i podatke o tome koje smo kredite kredite izglasali u Skupštini, a koje nismo povukli, a plaćamo određene penale. To je bio upravo predmet ovog našeg amandmana, i zaista ne vidim ni jedan jedini razlog zbog čega Ministarstvo ne bi izašlo sa time. Svesni ste, i vi i svi mi ovde u Skupštini, da je prethodnih godina bilo više takvih kredita koje smo ratifikovali u Skupštini, a koji se nisu na vreme povlačili, i po tom osnovu država plaća određene penale, odnosno plaća kamate, iako nismo počeli da ih realizujemo. Mislim da je jako važno da građani Srbije znaju kako upravljamo kreditima, koliko smo efikasni u njihovom iskorišćavanju i koliko nas to košta, da bismo na kraju krajeva prosto mogli da imamo parametre koliko je Vlada, odnosno određena ministarstva, određeni projekti, koliko su efikasni. Hvala. Hvala.Reč ima ministar dr Dušan Vujović. **Dušan Vujović** Potpuno podržavam ovaj vaš zahtev, jedino moramo da se dogovorimo oko datuma. Znači, mesec dana, ali rokovi da bi bilo smisleno, ovaj budžet stupa na snagu 1. januara. januara. Mi možemo da se obavežemo, ne moramo to da stavimo u Zakon o budžetskom sistemu, a možemo, odnosno u budžetu za 2017. godinu. Nećemo mesec dana po isteku, od stupanja na snagu ovog budžeta 1. januara dati stanje dugova sa 31. decembrom, odnosno stanje svih ratifikovanih i aktivnih kredita, kredita, i stope i interkalarnih kamata koje se plaćaju. To je termin koji mi, mislim, koristimo istorijski već dugo. Znači, to su sve te „fiz end čardžiz“, sve što se plaća na kredite koji su aktivirani, a nisu povučena sredstva.Moje odnosno predsedavajućem, na koji način je formulacija koja ovde piše, nije dovoljno precizna. Mi možemo da se obavežemo da ćemo dati u roku od mesec dana stanje tih kredita sa datumom, sa 31. decembrom 2016. godine, tj. kojim ulazimo u narednu budžetsku godinu. Da, samo kratko. Zahvaljujem gospodine ministre na razumevanju. Mislim da je procedura jednostavna, da Odbor za finansije može da u toku rasprave prihvati ovo što ste vi sugerisali. Nama je potpuno prihvatljivo da u roku od mesec dana dana objavljivanja budžeta, dakle do 31. januara se objave ovi podaci. Mislim da bi to bilo sasvim korektno prema svima.

Ovo novo ministarstva, inače, dobilo je na raspolaganje, koliko ja mogu da vidim preko 200 miliona dinara za regionalni razvoj i javna preduzeća.Mene interesuje sledeća stvar, zbog čega je politika regionalnog razvoja uzeta od Ministarstva za lokalnu samoupravu, pošto bi to prirodno trebalo da bude njena politika,

Ministarstvu privrede takođe postoji jedan deo koji se odnosi na regionalni razvoj na koji se u budžetu predviđa sa 1,6 milijardi dinara. U ministarstvu privrede inače postoji detaljna specifikacija šta znači regionalni razvoj, pa sad ima tu podrška regionalnoj infrastrukturi, podrška razvoju poslovnih zona, tako da mogu da znam kada prođe godina dana na šta je novac potrošen, i na da li je potrošen dobro.

Pitanja možete postavljati u danima kada je to predviđeno, utorkom i četvrtkom, a trenutno govorimo, ponavljam, o amandmanu koji ste podneli na član 3. i koji glasi „briše se“. Da li želite.. Ne, ne obrazlažete, postavljate pitanje vezano za Ministarstvo za regionalni razvoj, vrlo precizno vas slušam. Molim vas, dobićete reč, ali se vratite na amandman. Prijavite Predlažem da se briše bilo koji član u kome ne postoji način da se utvrdi da li je novac koji je predviđen za potrošnju potrošen na kraju godine. godine. Da li je ovo dobro, kolega predsedavajući? Hoćete da ponovim. Predlažem da se briše bilo koji član koji mi ne garantuje da će novac koji je predviđen da se potroši na neku radnju, u okviru nekog ministarstva zaista potroši. Kada gledate ministarstvo, odnosno ministra bez portfelja za regionalni razvoj, nemam pojma na šta će čovek da troši novac. Piše samo regionalni razvoj, a pored toga postoje još nekoliko ministarstava u okviru ovog budžeta koja se takođe bave regionalnim razvojem. Sada, ako mogu da pitam, ako mi dozvoljavate, zbog čega se na toliko mesta… sada ću definitivno morati da vam oduzmem reč. Dakle, zamolio sam vas dva puta, treći put nemam razloga i ne želim da vam sugerišem, oduzeću vam reč, jer ne govorite o amandmanu koji ste podneli.Pitate

za povredu Poslovnika, uzgred budi rečeno, da vi ste reagovali, ali ste morali na kraju već prve opomene da mu oduzmete reč, govorim o prethodnom govorniku, tim pre, što imamo poslanike od preko puta, koji nam stalno sugerišu da moramo da se držimo dnevnog reda, da vodimo računa o parlamentu, o radu itd, šta je na dnevnom redu, a on, samo da kažemo građanima je napisao amandman „briše se“. Reč jedinu nije o svom amandmanu rekao, i ovde nam drže lekcije svakodnevno kako bi morali da se držimo dnevnog reda, prvi oni to ne rade.Ja vas molim da u buduće, da kada ih prvi put opomenete, a nastave da i dalje se ponašaju kako se ponašaju, i da se oglušavaju o vaše upozorenje, da im oduzimate reč. Hvala vam. (Ne.)Ubeđen sam da ste shvatili da sam imao dobru nameru i želeo da poslanike usmerim u pravcu o kojem ste vi govorili, a to je da govori o predloženom amandmanu.Reč ima ministar Vujović. **Dušan Vujović** Predloženi Predloženi amandman nikako ne može da se prihvati.Ja sam malopre bio doveden u zabludu razlikom između amandmana i onoga što je kolega govorio i izvinjavam se na tome. Brisanje člana tri bi značilo da se prvo krši obaveza iz Zakona o budžetskom sistemu. Pod dva, značilo bi da se uskraćuju poslanici za informaciju o tome koje garancije očekujemo u 2017. godini, koje projektne i programske izvore finansiranja očekujemo i koje je stanje kredita koje je upravo kolega malopre tražio da preciznije damo na dan stupanja na snagu ovog budžeta.Prema tome, to su članovi a. b. i v. člana 3. Brisati ovaj član, ukidati ovu informaciju i paralelno naš napor da se projektni zajmovi odraze u članu 8. budžeta bi bilo smanjivanje transparentnosti, ukidanje informacija koje su važne za odlučivanje i samim tim ukidanje informacija građanima Srbije. Prema tome, potpuno je neprihvatljivo da se ovaj član

i po oceni Fiskalnog saveta, javna preduzeća su ocenjena i to ponavljam već treći put, kao najveći problem budžeta za 2017. godinu.Dakle, rashodi za javna preduzeća u budžetu za 2017. godinu iznose 40 milijardi dinara i zapravo su najveća pretnja srpskoj ekonomiji. Iako se Srbija po Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa EU obavezala da neće više subvencionisati javna preduzeća, to se sada nastavlja na jedan drugi način, a to je izdavanje garancija od strane države javnim preduzećima kako bi se ona zaduživala kod poslovnih banaka. Zato imamo danas u budžetu situaciju da i u poslednjem trenutku je deficit podignut za milijardu više. Zato što su došle na naplatu neke od garancija koje je Republika Srbija izdala za svoja javna preduzeća koja su najveći gubitaši.Tu mislim i na „Srbijagas“, „Galeniku“, „Er Srbiju“, mislim i na „Železnicu“ kojoj pored garancija dajemo ponovo subvencije u iznosu od 15,8 milijardi dinara. Dakle, ne mogu građani Srbije da plaćaju cenu nereformisanih javnih preduzeća. Vi za pet godina niste uspeli da reformišete niti jedno javno preduzeće i da na taj način tu napravimo uštede i da tu smanjimo deficit, a ne da ga smanjuju građani Srbije iz svojih džepova, tako što im se oduzimaju penzije, tako što im se smanjuju plate i tako što im se sprovodi jedna neselektivna štednja, pre svega usmerena na teret građana Republike Srbije. zato smatram da sa ovom praksom treba prekinuti i ukinuti davanje garancija za javna preduzeća koja su gubitaši i kancer u ekonomiji Srbije.

i tu su zaista rezultati dobri. Ponavljam „Srbijagas“ od 2014. godine nije napravio ni dinara duga za gas, vraćeni stari dugovi, EPS je u ozbiljnom procesu restrukturiranja, ozbiljni finansijski pokazatelji na osnovu smanjenja gubitaka, povećanja naplate i operacionalne efikasnosti, danas ima preko 500 miliona evra na svom računu.Kada su u pitanju garancije, o tome sam govorio i u načelnoj raspravi, mi imamo garancije pre svega za „Elektroprivredu Srbije“ i za „Elektromreže Srbije“ prema Nemačkoj razvojnoj banci. To su garancije koje vraćaju „Elektroprivrede Srbije“ i „Elektromreže Srbije“. Zašto se daje garancija? Zato što se time postižu najniže moguće kamatne stope. Znači, ponavljam, ovo ništa neće biti na teret građana Srbije, ovo su projekti tipa „Trans-Balkanski koridor“, kome „KEF“ daje i grand sredstva u iznosu od 6,6 miliona evra.Dakle, nije reč o daljem nekom lancu stvaranja nekih obaveza javnih preduzeća koje će vraćati građani Srbije. To je prošlost. To je tako nekada bilo. Više toga nema. Upravo ova Vlada je prekinula sa takvom praksom. Jedina stavka gde ćemo možda svi zajedno dati podršku je upravo ovaj poslednji iz te kategorije zajmova, zajam prema Češkoj eksportnoj banci za potrebe javnog preduzeća Resavica, ali u funkciju povećanja njihove proizvodnje i smanjivanja subvencija. Znači, opet u interesu amandmanu, reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić. Izvolite. Uz uvažavanje ovoga što govori gospodin Antić, ja samo moram reći da, pored garancija, mi nastavljamo i dalje sa subvencijama. Malopre sam govorio i o „Železnicama Srbije“ koji su se 15,8 milijardi predviđene u budžetu, a u planu Ministarstva i Vlade je gašenje 800 kilometara pruge kroz Srbiju. Prema tome, to jedno s drugim nekako ne ide. Ukoliko gasimo određene koridore, ne znam zašto dajemo i dalje subvencije takvim preduzećima koja dokazano prave jako velike gubitke. Zahvaljujem. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Na član 3. amandman je podnela narodna poslanica LJupka Mihajlovska.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodna poslanica LJupka Mihajlovska. Izvolite. Hvala.Kao i većina amandmana koje sam podnela u skladu sa politikom koju zastupa DJB, amandman se odnosi na transparentnost. Pre toga želim da pohvalim zajam od od Svetske banke za projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja i nadam se da će Ministarstvo prosvete nastaviti tim putem, pošto smo čuli da postoji neka inicijativa za izmenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja, ali se nadam da se u ovom segmentu neće ništa menjati na

pojašnjeno da li se misli na rekonstrukciju postojeće ili izgradnju nove, ali to je veoma značajno i smatram da će zaista unaprediti kvalitet lečenja naše dece, jer je to jedna od najboljih, ako ne i najbolja dečija bolnica u

do petog u mesecu za prethodni mesec. Mi smatramo da je važno da ovi podaci stoje transparentno objavljeni i ne razumem zbog čega ovaj amandman nije prihvaćen. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima ministar Mladen Šarčević. Izvolite. **Mladen Šarčević** Hvala.Ja samo da potvrdim ovo što je poslanica rekla. Radi se o ozbiljnom projektu koji od februara 2017. godine kreće u saradnji sa Svetskom bankom i mi tu podižemo nivo kvaliteta predškolskog obrazovanja u potpunosti, sa ogromnim obuhvatom dece, posebno u devastiranim područjima, ruralnim sredinama, gde se naročito vodi računa o inkluziji, kao i reformi predškolskog nastavnog plana i programa. Hvala. Zahvaljujem.Na član 3. amandman je podnela narodna poslanica Marija Janjušević.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodna poslanica Marija Janjušević. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Mi smo ovim amandmanom predvideli da se sve garancije koje država daje i sva zaduživanja objavljuju na sajtu Vlade i na sajtu Ministarstva finansija, što će stručnoj i široj javnosti dati jasan uvid u to gde se zadužujemo, a s obzirom da znamo da se uglavnom iz tih zaduživanja finansiraju i subvencije stranim investitorima, prosto će rad Vlade biti vidljiviji. Na taj način ćete i poštedeti premijera da bude uhvaćen u laži, kao što je to bilo pre dva dana kada je rekao da „Endavi“ nećemo davati novac, zato što je bio svestan koliko je snažan otpor IT industrija domaća pružila.Međutim, pružila.Međutim, on je već iste večeri bio demantovan jer crno na belo u Predlogu zakona o budžetu piše da je predviđen novac za Takođe ga je i ministar iz njegove sopstvene Vlade, kojeg je sam odabrao, ministar privrede je sutradan i sam potvrdio da odluka o tome nije doneta, da li će im se novac davati ili ne, i ponovo potvrdio da je premijer ovde svih nas 250 poslanika slagao.Dakle, ako nemate šta da krijete, vi ćete prihvatiti naš amandman, a takođe će i poslanici dokazati da nisu glasačka mašina, da razmišljaju svojom glavom, kao što to nisu uspeli da dokažu kada nisu prihvatili naš predlog da se ovde raspravlja o genocidu NDH nad Srbima, kada su prihvatili da Srbi budu slati u zatvor ukoliko negiraju genocid i kada su prihvatili da se verifikuje Sporazum o osnivanju Balkanskog fonda sa Kosovom, potpisanim od strane Hašima Tačija i od strane Jadranke Joksimović, koji smo svi mogli da vidimo. Zahvaljujem. Ako dobro čitam, vaš amandman glasi – sve garancije izdate od strane Republike Srbije u 2017. godini biće objavljene na internet prezentaciji Vlade Republike Srbije i Ministarstva finansija najkasnije do sedmog dana u mesecu za prethodni mesec.Mi smo u obrazloženju jasno napisali – amandman se ne prihvata pošto se obaveze po osnovu zaduživanja redovno mesečno objavljuju na internet prezentaciji Ministarstva finansija – Uprave za javni dug. Znači, to već postoji i nema nikakve potrebe da to dodajemo u budžet. Ta obaveza već postoji i ona se redovno izvršava. Hvala lepo. Hvala, gospodine predsedavajući.Uvek se neobično obradujem svakom pravu na repliku koje dolazi s one strane sale, zato što daje prostor da malo pošire osvetlimo neke teme i neke ljude.Moram da počnem sa žaljenjem sa svoje strane što se dogodilo ovo što se upravo dogodilo, što se u raspravi po amandmanu čulo sve ono što se čulo. Veliko žaljenje. Nije bilo apsolutno nikakve potrebe za tim. Moglo je i ovo što je predloženo da se obrazloži. Postoji odgovor od strane Vlade, moglo je o tome i da se prodiskutuje, odgovor je koncizan i ministar je bio sada vrlo precizan, ali nažalost ovo je još jedan od onih amandmana koje smo mi dobili da se priča o nečemu što nije amandman, što je nešto što zanima samo onoga ko te stvari predlaže i ko te stvari u ovoj sali radi, pa da se priča i o predsedniku Vlade i o nekim vrlo maštovitim konstrukcijama.Šteta je što nije imao hrabrosti onaj čovek koji se juče, pardon, prekjuče i možda dan pre toga, obraćao predsedniku Vlade, čitajući sa dramskim momentima, poprilično izražajno, ali vrlo brzopleto, u očigledno paničnom strahu, neki govor sa papira. Nema šta da se doda na scenu koju smo videli svi mi koji smo sedeli u ovoj sali. Skroz ovamo do naših klupa se videlo koliko su mu drhtale ruke dok je držao taj papir. Mislim da je u jednom trenutku i ugasio sam sebe iz sistema. Šteta je što nije imao hrabrosti da ovo malopre kaže lično, nego je morao za to da angažuje koleginice. Nema pravo da se izjašnjava, taj čovek, ni o NDH, ni o Kosovu i Metohiji, ni o bilo čemu drugom na tu temu. Nema pravo da to govori nama, to može da objasni svojim prijateljima koji su, između ostalog, tvrdili da su se Srbi iz Srpske Krajine proterali sami. Na čast i obraz njemu.Još jedna napomena, da ne zloupotrebljava svoje koleginice više, jer nije muški. Hvala lepo.

Zahvaljujem, predsedavajući.Ukazujem na povredu Poslovnika, član 107. – dostojanstvo. Moje lično dostojanstvo se ovde neprestano krši. Ja znam da je nerazumljivo nekom ko je član SNS da poslanik može da razmišlja svojom glavom, ali vas uveravam da ja to činim i ja to mogu. Razmišljam svojom glavom, govorim istinu, bez obzira koliko to vama smeta, i pogotovo vezano za nasilje, kad god govorite da taj koji može sam da se odbrani da je on nasilnik, vi vređate mene, jer sam više puta ponovila da nikada ne bih podržala nekog ko je nasilan.

opomena se izriče narodnom poslaniku ako upotrebljava psovke, uvredljive izraze i ako iznosi činjenice i ocene koje se odnose na privatni život drugih lica.Znate, ovde smo imali jednu situaciju da neko vređa druge poslanike, konkretno i kolegu Orlića, tako što neko nekome inputira da ne razmišlja svojom glavom. To je prilično velika uvreda. Možda neko sebe vidi u celoj toj priči, ali nemojte prema drugima da se ophodite, ako osećate to prema sebi. Mi ne razmišljamo glavom gospođe Jasmine Vujić, sa Berkli univerziteta u SAD. Nama ne mora američka vojska da piše šta moramo da kažemo u Skupštini i ne moramo da čitamo napisane govore. Imamo svoju glavu, možemo da kažemo ono što mislimo apsolutno slobodno, a ovi što drže papire i što imaju napisane govore od strane gospođe Vujić mogli bi, naravno, drugi put da ovakve stvari ne čine. Hvala vam puno.

Hvala, gospodine predsedavajući.Mislim da ste povredili Poslovnik, član 104. Nije mi baš najjasnije na osnovu čega je uvaženi kolega Orlić malopre dobio pravo na repliku. Složiću se da je koleginica možda prekršila Poslovnik. Mislim da ste, kolega Orliću, po tome trebali da… da… Izvinjavam se, ali nije mi jasno, tako da ne bi ulazili u ovu priču da presečemo, da idemo. Neću tražiti izjašnjavanje po povredi Poslovnika, hajde da radimo dalje. Kolega Vesoviću, ja se u potpunosti slažem sa vama. Ne možete najpre dobiti repliku na povredu Poslovnika, a drugo nemate ni osnova za repliku, maločas je bila povreda Poslovnika

se sa vama, gospodine Vesoviću, i ispoštovaću vašu sugestiju.Nastavljamo dalje.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Jovanović i Dubravko Bojić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodna poslanica Nataša Jovanović. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, meni je žao što u ovom trenutnu nije ministar ovde jer ja sam pripremila neka konkretna pitanja za njega.Amandman koji sam podnela u ime poslaničke grupe SRS odnosi se na zaboravljeno inkorporisanje u budžet za ovu godinu duga koji Vlada Republike Srbije ima u iznosu od deset miliona evra prema Fondu za razvoj određene građevinske investicije. Međutim, kako je meni Vlada u obrazloženju odgovorila da se amandman ne prihvata iz razloga što je u toku leta ove godine, tačnije 22. jula, izvršena uplata prevremena tog duga, postavljam pitanje, pa verovatno će kasnije mladi kolega da prenese gospodinu ministru da mi odgovori kako je moguće da to uradite na taj način kada, po Zakonu o javnom dugu, niste u mogućnosti da u toku budžetske godine vršite bilo kakvu amortizaciju?Ili je ovo možda način da se rešite tih svih repova iz prošlosti koje vam je ostavila vlast Demokratske stranke jer, znate, gospodine Antiću, i vi ste svedok toga i gospodin Nedimović, da su krediti iz Fonda za razvoj u to doba mogli da dobiju samo Zombi i njegovi prijatelji. Vi sad pogađajte ko je taj Zombi bio. Ali, u svakom slučaju, Fond za razvoj je potpuno očerupan i iako je napravljena

kakvo je očekivanje vaše da će učešće i koliko u sledećoj godini građevinske industrije biti u bruto domaćem proizvodu, ono je trenutno svega 4%, da bi građevinska industrija, koja treba da bude zamajac srpske privrede, jer mi imamo zaista firme koje su se proslavile svuda u svetu i koje su u pravom smislu reči građevinski neimari, mogla da podstiče, dakle, dalji razvoj? Ako to nije u samo u sklopu saobraćajne infrastrukture, recimo, evo, to je šlagvort za ministra Antića, šta on očekuje u oblasti energetike, dakle, učešće građevinske industrije, kada je u pitanju energetska infrastruktura dalja u Srbiji ili za gospodina Nedimovića, kada je u pitanju Fond za razvoj, kakav će njegov uticaj biti i njegovog ministarstva da se krediti za mlade poljoprivrednike iz Fonda za razvoj, za nove kulture, a vi znate na šta ja mislim, jer ja nemam vremena sada, dobijaju u sledećoj godini jer poljoprivreda, građevina, turizam, to je jedina razvojna šansa u ovom trenutku za popravljanje situacije u srpskoj privredi. Hvala vam. Nedimović** Uvažena koleginice, pošto ne možemo i po Poslovniku i kolega Antić i ja da se javimo, iskoristiću ja priliku. On smatra da je i energetika tu bitna kao šansa za razvoj, naravno.U ovom delu koji se tiče Fonda za razvoj i Ministarstva poljoprivrede, mi trenutno dogovaramo posebnu liniju kreditiranja start-ap kreditima za mlade poljoprivredne proizvođače i prerađivače i prerađivače i ta sredstva su obezbeđena u budžetu Srbije za 2017. godinu. Nadam se da ćemo mi tokom januara ili februara dovršiti ovaj posao i poseban program za realizaciju ovih sredstava usvojiti na Vladi Srbije. Do sada direktno i striktno za poljoprivredu to nije bilo moguće. Moguće je bilo isključivo kroz faze prijavljivanja zadruga, eventualno pravnih lica koja se bave preradom bilo je moguće da apliciraju, sada će biti moguće za sve one koji učestvuju u sistemu funkcionisanja poljoprivredne proizvodnje.Želim da kažem da smo uspeli to kroz institucije i kroz Vladu Srbije da realizujemo. To govori samo o tome da nam je ideja da mlade poljoprivredne proizvođače ohrabrimo da, ukoliko se bave nekom vrstom poljoprivredne proizvodnje, idu na neki viši nivo i na taj način dobiju i određena sredstva bespovratno, a s druge strane da dobiju povoljne uslove pri kreditiranju kako bi mogli da realizuju svoju poljoprivrednu proizvodnju. Isto tako, imaćemo još dve linije nezavisno od Fonda za razvoj, jedna je u komunikaciji sa EBRD-om, a druga je kroz direktnu podršku preko Uprave za agrarno plaćanje. Hvala Zahvaljujem.Po amandmanu reč ima narodni poslanik LJubiša Stojmirović. Izvolite. **Ljubiša Stojmirović** Poštovane koleginice i kolege, moram da pohvalim želju koleginice koja je predložila ovaj amandman da pomogne Vladi da reši neke nagomilane probleme. Ali, samo moram da ukažem na jednu činjenicu, kako reče koleginica, ona se nada da će Vlada uspeti da reši te „repove“ koji su ostali. Nažalost, to nisu repovi, to su omče oko vrata i neće biti tako lako njih rešiti. Hvala. Zahvaljujem.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Jovo Ostojić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Jovo Ostojić. Izvolite. Poštovani predsedavajući, narodni poslanici, na osnovu člana 161. stava 1. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, „Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 20/12, Prečišćeni tekst, podnosimo na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, sledeći amandman - Amandman 3. U članu 3. Predloga zakona,

u okviru rednog broja 1, tačka 9) naziv duga IBRD Koridor 10, stanje duga u evrima iznosi 224

dinara.Obrazloženje: predloženo rešenje, izmena člana 3. Predloga zakona, objašnjenje predloženog rešenja: Amandmanom se vrši usaglašavanje obaveze koja je iznosila 172 miliona 751 hiljada 476 evra, a ne zna se kako je taj iznos prerastao u 224 miliona 808 hiljada 353 evra,

Pravno-tehničko sređivanje norme, procenu uticaja predloženog rešenja na budžetska sredstva. Mi bi želeli znati, Srpska radikalna stranka, zbog čega je došlo do zamene i promene ovih cifara? Ovde se priča o jednome, a kad pogledamo budžet, sasvim se druge cifre pojavljuju.Zbog vremena, ne mogu dalje da obrazlažem. Zahvaljujem.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić i Marina Ristić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. **Zoran Krasić** svi naši amandmani na član 3. odnose se na deo tog člana pod v) – stanje javnog duga Republike Srbije.Prema Zakonu o budžetskom sistemu, kada se radi budžet, mora da se prikaže stanje javnog duga. Godinama se ono prikazuje i uvek je to sa 31. oktobrom tekuće godine.Čitam vaše podatke, vi kažete da je: „31. oktobra 2016. godine stanje javnog duga 24 milijarde 591 milion 152 evra.“ Samo da vas podsetim, u budžetu za 2016. godinu napisali ste da je dug na datum 31. oktobar 2015. godine bio 24 milijarde 328 miliona 169 hiljada 856 evra. Kada se uporede ove dve brojke, dođemo do zaključka da je u Republici Srbiji

To što novinari pišu da je pao javni dug, Vlada kaže da nije tačno.Ovaj amandman koji smo podneli odnosi se na ovu stavku u pitanju projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda U budžetu za 2016. godinu rekli ste da ta obaveza iznosi četiri Prva rata za naplatu dolazi 15. juna 2018. godine. Znači, mi ništa ne plaćamo ove godine. Ali, ove godine ste u budžetu napisali da to više nije 4 miliona 552 hiljade, nego 4 miliona 559 hiljada. Ništa se nije promenilo, a ono raste, raste, raste, neprekidno raste.Ja raste.Ja ne mislim da postoji krivac sa imenom i prezimenom. Ja mislim da je glavni krivac 5. oktobar, koji je naterao sve one koji misle da budu na vlasti da moraju da pokažu veliku ljubav prema putu ka EU. I ovo je cena puta ka Evropskoj uniji. Imaćete i druge stavke u okviru člana 3. i videćete, za godinu dana ništa se značajnije nije desilo, nije počela otplata kredita, a kredit raste za 20 miliona, za 170 miliona.Mislim miliona.Mislim da i država treba da shvati ove građane koji su zaduženi u švajcarskim francima. Oni se bune, kažu da su njihovi krediti neotplativi.

To što se meni čini, nije ni bitno. Bitno je da ove cifre koje je Vlada stavila u Predlog zakona o budžetu, upravo dokazuju da je toliko skup put ka Evropskoj uniji da građani moraju unapred sada da razmišljaju kakve će biti naše finansije i da li ćemo biti u mogućnosti bilo šta drugo da radimo osim da uporno otplaćujemo kredite ili, kako se vi hvalite, da refinansiramo. Obrazac refinansiranja jeste što kredit od 100 miliona, sa kamatnom stopom od 8%, recimo, kažete, vraćamo tako što se zadužujemo po kamatnoj stopi od 3%. Ali, obaveza glasi – 100 miliona plus 8%. To što je refinansiranje donekle jeftinije, nikakav spas nije za ekonomiju Republike Srbije.Dobro je što član 3. postoji i ja se nadam da ćemo vrlo brzo biti u mogućnosti da postignemo saglasnost u parlamentu da se hitno napravi anketni odbor koji će da preispita sva zaduženja Republike Srbije po osnovu kredita, jer postoji već sedam godina veliki spor između Narodne banke i Državne revizorske institucije i Ministarstva pravde o visini javnog duga, o obavezama, te mislim da bi jedan anketni odbor pojačan sa specijalistima ili, što rekoše, forenzičarima za organizovani kriminal, mogli da nam pomognu da vidimo koliko su bili odgovorni oni što su nas ubedili da je dobar put ići ka Evropskoj uniji, bez obzira na cenu koju treba da platimo. E, sada se nalazimo u fazi kada cenu moramo da platimo, a svake godine, bez obzira što se ne vraća kredit, naše obaveze strmoglavo imaju da rastu. To je ta opasnost.Zadržavam opasnost.Zadržavam pravo da u replici pohvalim Vladu Republike Srbije što je omogućila da se otvore oči i da svi vide koliko je pogubno kada se ide ka Evropskoj uniji.

odgovorim na sva ova vaša pitanja koja su bila brojna i teško ih je spakovati u dva minuta.Ali, pre svega, apsolutno odgovorno tvrdimo da javni dug Republike Srbije pada, pre svega u odnosu na BDP. Mi uporno tvrdimo, javni dug Srbije pada u odnosu na BDP. 2015. godini on je iznosi 74,7%, a 2016. godina će se završiti sa 73,5, znači 1,2% manje.Kada je u pitanju nominalni iznos duga na 31. oktobar 2016. godine, da, to je neki presečni datum, molim vas uzmite u obzir da su to stvari koje znaju da imaju određene amplitude koje su pre svega vezane za kurs dolara. Mi imamo jedan deo zaduženja koji je vezan za dolar. Kurs dolara je imao dramatične skokove tokom 2016. godine. Kad ga preračunamo u evro, on može da pokaže takvu neku matematičku tendenciju. Znači, nije posledica novih zaduživanja. Mi nismo imali deficit da bi se on odrazio na takav način.Kada je u pitanju vaša primedba vezano za povećanje iznosa u pojedinim tačkama, vezano za kredite, moram da kažem, ovu kolonu koju posmatramo, na primer, kada je u pitanju projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda i stanje duga, to nije iznos duga. To je stanje duga u ovom trenutku. Kada to poredite sa prošlom godinom, ako je došlo do povećanja, to znači da je iz te kreditne linije došlo do povlačenja sredstava. Ja mislim da je to dobro. Dobro je ako imamo već tu kreditnu liniju da ta sredstva koristimo.Na samom kraju, mislim da je politika ove Vlade Republike Srbije da vrši refinansiranje nepovoljnih kreditnih linija izuzetno dobra i dugoročno će pokazati jako dobre tendencije. I sami ste rekli, ako imamo kredit sa 8%, a sad ga refinansiramo kreditom ispod 3%, pa to je kapitalna stvar za budućnost ove zemlje.

Jokić. Izvolite. **Mihailo Jokić** Ja govorim o budžetu za 2017. godinu. Ako je deficit predviđen od 1,6% i ako je manji od kapitalnog ulaganja koji u prvoj varijanti iznosi 2,1%, odnosno 3,3%, odnosno 147,1 milijardu, a deficit će biti 69,1%, ne postoji teorijska mogućnost da se javni dug poveća. To je jedna garancija. Postoji druga garancija. Ako je deficit 1,6% i ako je manji od rasta BDP koji iznosi 3%, a koji će iznositi milijardu i 200 miliona, to je druga garancija da se javni dug ne može povećati.Nego, koji je problem ovde, gospodo? Kad vi imate tri dinara, znači dinar juče, dinar danas i dinar sutra, koliko je to dinara juče? Koliko je to dinara juče, koliko je to dinara danas, koliko je to dinara Koliko ovo vredi pre pet godina, koliko ovo vredi za deset godina?Pazite, to je finansijska matematika. Ja sam tu finansijsku matematiku predavao 38 godina i sad slušam ovde ljude koji potpuno to ne razumeju. A, slažem se da treba uraditi ovo što je predložio kolega Krasić. Treba na brojnoj osi, znači ako je danas nula, od 2000. godine, to znači minus 16 pa do sledećih, recimo, 16 godina 2030. godine na brojnoj osi predstaviti sve zajmove koje je uzela ova država i sve to diskontovati na određeni datum. To je jedino rešenje da bi se sagledala celokupna situacija i da ne bi bilo različitih pisanja u različitim dokumentima.To

nije manje od 24 milijarde 328 miliona. Vi ste to rekli malopre.Lepo je Vlada rekla

Ali, to su neke greške. To će vreme da ispravi, to će anketni odbor da ispravi, to će da ispravi UBOPOK, organizovani kriminal. Pustite to, raspravićemo šta je Mlađino, šta je Labusovo, šta je Dinkićevo, šta je Vlahovićevo, šta je Cvetkovićevo, šta je sve to učenika Dušana Vujovića. Svima njima je Dušan Vujović donosio gitare. To su njegovi kadrovi. Sve ćemo mi to per capita da razgraničimo, da obavestimo javnost. Plaćate toliko i toliko iz budžeta zbog toga, toga, toga, odgovornog, neodgovornog, za ovo, za ono. Ova investicija je istrošena za ovo, u ovom iznosu, 35% od toga nikad nije ušlo, podelili burazeri sa onima iz Brisela za neke usluge itd. Sve ćemo mi to da raščivijamo. Mi samo sada želimo da kažemo - nema opravdanja da raste dug u odnosu na 2016. godinu tim pre što ništa nije počelo da se otplaćuje. Ovde imate obaveze koje dospevaju četrdeset vas hvalim, bre. Vi me niste shvatili. Ja vas hvalim. Zašto vas hvalim? Samo 263 miliona se povećao dug u odnosu na prošlu godinu.

Ovo je nešto realno. Ja podržavam ovo što je Vlada napisala. Mi smo samo amandmanima na član 3. tražili da se isprave tehničke greške, gospodine Antiću, ne one suštinske. Nismo još ušli u te suštinske. Samo smo hteli da vam kažemo, prva rata kreće dvadeset treće godine. Pa, kako je moguće za 170 miliona da se povećala obaveza? Nego mi štuče ministar finansija. On je lepo rekao, mi plaćamo kamate i na sredstva koja niste povukli. Vi još niste povukli. Šta će da bude kad povučete? Gde ćemo da stanemo onda? Koliki će onda da bude javni dug?Molim vas, nemojte da me svađate sa Vladom. Vidite, ja nisam nijedan amandman podneo na član 8. Zašto? Ma to je interna stvar. Ovo je nešto što je rak rana Srbije, član 3. To je cena puta ka EU. Zato sam Zato sam ja vama zahvalan, jer ovo je prostor da čuju građani šta nas je ko zaduživao od 5. oktobra do danas. Ne prozivam ja vas, bre. Ja prozivam sve vas koji ste za EU.

okvira u kome se vi krećete mogu složiti, ali vi mene ili niste dobro slušali ili niste razumeli. Ja imam dve poruke. Prva poruka je nedvosmislena, kristalno čista i jasna. Znači, nivo javnog duga u odnosu na BDP, ali ne na projekciju BDP-a u 2017. godini, nego na ono što je ostvarenje u 2016. godini pada.Druga stvar, dakle, javni dug i ovo što vi vidite, kao podatak u apsolutnom iznosu, je posledica jedino i isključivo rasta kursa dolara. Pročitaću vam godina na godinu koliko je bilo zaduženje po valutama: 8,9 milijardi dolara 2015, 8,9 - 2016, 9,9 milijardi evra 2015, 9,8 - 2016. Kada su dinari u pitanju: 668 milijardi dinara 2015, 635 milijardi dinara – 2016. Znači, značajno smanjenje i ostale valute: 153 milijarde 144 – 2016. godine. Znači, pad u svim našim valutama, ali zbog skoka dolara i njegovog odnosa, kada sve pretvorimo u evro, što je u našem budžetu urađeno, došlo je do tog nekog malog nominalnog rasta koji nije posledica

Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da se, kada je u pitanju prethodna diskusija kolege, radi o jednoj klasičnoj zameni teza iz prostog razloga što se bruto domaći proizvod i njegov rast pokušava predstaviti kao projekcija. Šta je suštinski pokazatelj i parametar za privredu jedne zemlje i za njen rast, ako to nije bruto domaći proizvod? O kakvoj projekciji mi ovde pričamo?Kada je u pitanju dug i kada su u pitanju prethodno navedene teze, smatram da nije toliko problematično ni zaduživati se, s tim ako to zaduživanje ide u kapitalne investicije i ono što će dovesti do toga da da pomogne našoj državi da dođe do većeg privrednog rasta i do većeg nivoa investicija.Samo ću pomenuti neke od razvijenih zemalja, čiji javni dug prevazilazi čak i 100% bruto domaćeg proizvoda, pa Japan je na 120, Nemačka isto tako. Pitanje je samo po kojoj ceni se zadužujemo, a zasigurno da se zadužujemo po ceni mnogo nižoj nego što smo se zaduživali i u 2011, 2012. godini.Želim

umanjuje. Dakle, refinansiraju se krediti i plaća se tri procenta. Samo to uporedite sa građanima koji su zaduženi u evrima u našoj zemlji i koji imaju razne vrste kredita kredita kada kamatna stopa padne i kada je pala sa sedam, 7,5% na današnjih dva i po do 3% i kada imaju priliku da refinansiraju taj kredit. Koliko to pozitivno utiče na njihov budžet? Apsolutno Apsolutno ne stoji i nije u redu da ovaj pokušaj. Dakle, ono što Vlada Republike Srbije radi u prethodnih nekoliko godina, a to je da upravo taj rejting naše zemlje i kod Svetske banke i kod „Standard end Pursa“ i kod „Fiča“ utiče na to da možemo da imamo kapacitet da se zadužimo po nižoj kamatnoj stopi, to znači da je ulaganje u našu zemlju isplativo, to znači da je zemlja stabilna i naravno da će to doprineti i daljem

a dug Republike ili dug budžeta je smanjen za 218,14 miliona evra. To je istina, to je tačno i to piše na sajtu. Hvala. Zahvaljujem.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici LJiljana Mihajlović i Milorad Mirčić.Da li neko želi reč?

Dame i gospodo narodni poslanici, ovo je nastavak, gospodo ministri, ovog amandmana, niste bili tu gospodine Vujoviću, verovatno su vam preneli, gde smo na pravno-tehničkim usaglašavanjem hteli zaista da se realno prikaže koliki je to javni dug Srbije. Gospodin Zoran Krasić, nevezano za ovo zasedanje, svakodnevno obaveštava, na način na koji je to moguće, javnost Srbije koliki je, na taj i taj dan, javni dug Srbije, tek da se zna i da plasiramo građanima Srbije ispravne podatke. Cifra je toliko astronomska, gospodine Krasiću, da u ovom trenutku, kada su dinari u pitanju, ne mogu ni da izgovorim.Moje pitanje se odnosi na potpredsednika Vlade i ministra policije Stefanovića, pošto je ovaj deo javnog duga projektovan za puteve i za bezbednost u saobraćaju. Kada su putevi u pitanju, jedno pitanje za deonicu od Batočine do Kragujevca, jer je veliki skandal i bruka što do sada celokupna deonica nije završena, naročito što projekat za obilaženje same ili grada Batočina, kroz šumu, kako je to bio jedan projekat, a drugi da to bude put prioriteta, dakle, prvog reda kroz proširenje, ni naznake o tome na kraju 2016. godine. Naravno da je bezbednost saobraćaja ugrožena kada vi isključenjem isključenjem sa auto-puta ulazite na deonicu Batočina, Kragujevac ili Lapovo, svejedno, i sa tog uskog koloseka krećete na deonicu auto-puta koja je završena i naravno da to predstavlja veliku opasnost.Naročito, tom deonicom svakodnevno najviše divljaju odlazeći predsednik Srbije Tomislav Nikolić i članovi njegove porodice. Verovatno imate ta saznanja, a volela bih da mi kažete u ovom trenutku koliko lica koristi rotaciju? On na to ima pravo po zakonu i Ustavu Republike Srbije, ali bahatost Nikolića i članova njegove porodice na tom putu, pa i kroz sam grad Kragujevac i kroz naseljena mesta od Bajčetine prema Šumaricama i obratno je neverovatna.Gospodo, ste izdvojili za porodični heliodrom Nikolića, koji će otići zbog korupcije, zbog lažne diplome, zbog svih prevara u istoriji,

To nema apsolutno nikakvih dodirnih tačaka sa amandmanom.

Dame i gospodo narodni poslanici, amandman koji smo podneli kolega Božidar Delić i ja odnosi se na oblast stanja javnog duga Republike Srbije, preciznije na direktne obaveze koje se tiču zajma Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. Amandmanom predlažemo da se izvrši usaglašavanje obaveza prema Međunarodnoj banci koja je 2016. godine iznosila 156 miliona 673 hiljade evra, a Predlogom budžeta za sledeću godinu je projektujete na iznos od 179 miliona 293 hiljade evra.Sada, vi kažete da je 2016. godina bila najbolja, da je 2016. godina bila idealna, a ovim povećanjem duga za čitavih 22 miliona 620 hiljada evra kvarite idealnu, po vašim parametrima 2016. godinu, i zadužujete nas još toliko samo po ovoj maloj stavci koja predstavlja kap u moru dugova, zajmova, kredita koji prete da nas unište kao državu i društvo.Slobodno treba da kažete građanima da je to cena koju treba naši građani da plate, to je kretanje Srbije u EU. Ne čini li vam se ona, gospodo ministri, previsokom? Ovo je pitanje koje se odnosi na sve teme i sve aspekte kretanja ka EU. Vi ste rekli da je to lepo. Hajde da vidimo za koga je to lepo, ali svakako za običnog čoveka nije uopšte. Možda su ove pare bile potrebne, trebala je obnova, ali kakva je humanost ovoga što nam daje kredit, odgovor u prevodu glasi – braćo iz EU, molim vas ne pomažite nam više. Ovaj dug će se otplaćivati do 2044. godine, dobro zapamtite građani Srbije, do 2044. godine će ovo otplaćivati vaša deca i unuci, sa početkom otplate od 2023. godine, to znači da ste pojeli hleb još uvek nerođenoj deci. Generacije i generacije će plaćati cenu vašeg besmislenog srljanja u EU. Hvala.

ja moram da čitam samo podatke koji su nama dostupni, a to su podaci koji su došli sa Predlogom zakona o budžetu.Vidite, na 26. strani Predloga zakona,

refinansiranje postojećeg duga prema bankama. Prva rata krenula 2014. godine, poslednja treba da bude 14. marta 2019. godine obaveza je nekada bila, prošle godine, ove godine dva miliona evra, sad je nema. Nema je u budžetu.Kao što ni ono malopre za „Srbijagas“ nema.

u toku izvršenja budžeta Republike ne mogu se vršiti izmene u planu amortizacije javnog duga, kao ni u metodologiji za primenjivanje tog plana itd.Zašto ovo potenciram? Još jedna obaveza koja postoji „Srbijagasa“ koju niste ubacili u Zakon o budžetu, zato što Ministarstvo finansija optužuju finansijski stručnjaci da već dva puta pismom traži modalitete kako Srbija da proda Komercijalnu banku, i svi ovi sporni krediti ulaze u obračun kako Srbija što jeftinije da proda Komercijalnu banku nekom strancu. Ispustili dugoročne kredite iz zakona.Podsećam vas, i prema Zakona o javnom dugu i prema zakonu kojim se vrši ratifikacija međunarodnih ugovora, posebno finansijske prirode, vi ste dužni da podnesete izveštaje o realizaciji svakog takvog ugovora. Mi te izveštaje nikada nismo dobili i vidite ta vrsta aljkavosti, gde ne znate kada počinje otplata kredita, gde ne znate kada je poslednji dan otplate kredite, te 38, te 40. godina nas primoravaju da osnovano sumnjamo u stanje javnog duga i iz ovoga izvlačimo zaključak da samo zbog ovoga ne postoje završni računi budžeta Republike Srbije od 2003. godine do danas. Čim ne podnosite završne račune, čim Narodna skupština ne donosi zakon o završnom računu, mi osnovano možemo da sumnjamo da su nenamenski trošeni ti zajmovi, ti krediti, da je burazerski deljeno sa ljudima iz Svetske banke, iz Brisela, sa njihovim učenicima koji se nalaze u Vladi Republike Srbije, koji ovde imaju zadatak da obezbede potraživanja stranih banaka, investitora, bez obzira koju će cenu da plate i deca, i učenici, i penzioneri i svi socijalni staleži u Republici Srbiji.Zato smo otvorili ovu temu člana 3, odavno je čekamo, da prikažemo da ovako neozbiljni ljudi od 5. oktobra do danas ne smeju da vode Republiku Srbiju.